Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2024 vp. Nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta. Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin 28.11.2024 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on edustaja Minja Koskela edustaja Fatim Diarran kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta ministeri Mari Rantaselle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne‑ ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 13/2024 Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.11.2024 pidetyssä täysistunnossa. Yleiskeskustelussa edustaja Tiina Elo on edustaja Laura Meriluodon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2024 Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.11.2024 pidetyssä täysistunnossa. Yleiskeskustelussa edustaja Joona Räsänen on edustaja Aki Lindénin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. — Selonteko ruotsiksi.

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskustelu. Edustaja Juvonen, olkaa hyvä. — Puhemies koputtaa] Kyseessä on ympäristövaliokunnan yksimielinen mietintö. Ympäristövahinkorahasto on uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka toiminta alkaa ensi vuoden alusta. Nykyiset toissijaiset korvausjärjestelmät eli Öljysuojarahasto ja pakollinen ympäristövahinkovakuutus lakkautetaan [Hälinää — Puhemies koputtaa] uuden rahaston toiminnan alkaessa. Eli kysymyksessä on teknisiä muutoksia. Mutta huomauttaa, on se, mitä myös valiokunta mietinnössään toteaa, että on tullut muutoksia öljyntorjunnan järjestämiseen. aluskemikaalivahinkojen torjuntavastuu siirtyy vuoden 2019 alusta alkaen sisäministeriön hallinnonalalle ollen nykyisin pelastuslain mukaista pelastustoimintaa, eli myös hyvinvointialueilla on vastuuta. pelastustoimen kalustohankintojen ja torjuntavalmiuden ylläpidon rahoittaminen on siirtynyt rahoitettavaksi pääosin hyvinvointialueiden kautta valtion talousarviosta. On tärkeää, että rahat riittävät ja niitä seurataan, koska öljyvahinkojen torjuminen on äärettömän tärkeää. valiokunnan lausunnossa myös todetaan, että eri hallinnonalojen viranomaisten tulee seurata ja tehdä yhteistyötä rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi. Tämän asian taustalla on myös vuonna 2022 annettu lausuma, jonka mukaan ”eduskunta edellyttää” — tämä lausuma on edelleenkin voimassa hallitus varmistaa sen, että hyvän öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta huolehditaan”. Eli tämä on tärkeä asia ympäristönsuojelun kannalta, mutta myös hyvinvointialueilla on tehtävää. [Speech 6] Speaker: Jussi Halla-aho Arvoisa puhemies! En hirveän usein täällä perussuomalaisten puheenvuoroja kehu, mutta nyt haluaisin kiittää edellistä puhujaa tästä puheenvuorosta. Olisin oikeastaan voinut itse sanoa aivan kaikki samat asiat, jotka te toitte esille, ja oli alun perin tarkoitus nostaa juuri näitä huomioita tässä esille. Näiden resurssien riittävyys nousi esiin myös valiokuntakäsittelyssä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää ja tämä on sinänsä hyvä asia, mutta jos eivät meillä varat riitä sitten kunnolliseen öljyntorjuntaan ja niiden ympäristövahinkojen ympäristövahinkojen estämiseen, niin silloin tämä kokonaisuus ei tietenkään ole toimiva. Niin kuin edellä kuultiin, tästä on lausuttu myös aikaisemmin, ja toivon todella, että hallitus tähän kiinnittää huomiota, kun tämä asia nyt kuitenkin yksimielisesti etenee.

ja siihen liittyviksi laeiksi Time: N/A Content: Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskustelu. Edustaja Kosonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Lukiolaissa on paljon hyviä asioita, muun muassa taito- ja taideaineet — musiikki, liikunta ja kuvataiteet — pääsevät ylioppilastutkinnon piiriin. Myös englanninkielinen lukiokoulutus mahdollistuu, toki hyvin tarkoilla, tiukoilla kriteereillä, mikä sinänsä on hyvä asia suomen kielen kielen takia, että pidämme kieltämme yllä emmekä englannistu. Tässä on muutoksena 40 miljoonan potti, joka koskee näitä pieniä lukioita yhteensä 850 miljoonan kokonaisuudesta. Siinäkin on hyviä asioita, esimerkiksi se, että nykyisin sitten myös alle 40 oppilaan lukiot alkavat tätä kohdennetaan sitten erityisesti niille lukioille, joihin on pitkät etäisyydet. Mutta tämä rahoitusmuutos sitten viemään rahoitusta pois semmoisilta kunnilta, niiltä lukioilta, joissa kuitenkin taistellaan nuorten ikäluokkien pienenemisen takia, myös talousvaikeuksissa olevilta kunnilta. Nämä menetykset voivat olla ihan merkittäviä, jopa sadoistatuhansista puhutaan. Sehän tarkoittaa käytännössä ehkäpä sitten lukioiden lakkauttamisia. Senpä Senpä takia esitän lausumaa tähän lakiin, eli se kuuluisi näin: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen, jolla se kompensoi rahoituksen muutoksen niille lukiokoulutuksen järjestäjille, jotka menettävät rahoitusta tämän muutoksen myötä, ja varmistaa näin pienten lukioiden toimintaedellytykset eri puolilla Suomea.” [Speech 10] Speaker: Arvoisa herra puhemies! Todellakin tässä lukiolain muutoksessa on paljon hyviä uudistuksia oppilaan tukeen liittyen: Tulee parannuksia erityisopetukseen. Myöskin englanninkielinen ylioppilastutkinto tulee sinne rajatusti mukaan. Ja tietysti liikunnanopettajana kiitän tästä, ja taideaineiden — liikunnan, kuvaamataidon ja musiikin — suorittaminen on jatkossa mahdollista myöskin ylioppilastutkinnon yhteydessä. Erittäin hyviä muutoksia. Todella, niin kuin edustaja Kosonen tässä nosti esille, tähän rahoitusuudistukseen liittyy se, että tietyt pienet jotka ovat nyt saaneet lisärahoitusta, tämän muutoksen myötä sitten menettävät sen. Tähän liittyen kannatan tätä edustaja Kososen tekemää lausumaehdotusta. Kiitoksia. — Edustaja Juvonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on sivistysvaliokunnan mietintö. Lukiolakiin ehdotettavia muutoksia ollaan tekemässä, ja niillä vahvistetaan lukiolaisten oikeutta oppimisen tukeen. Lakia muutetaan niin, että säädetään opiskelijoiden oikeudesta tukiopetukseen ja erityisopetukseen. Eli nämä ovat äärettömän tärkeitä asioita, tuetaan erilaisia oppijoita. Tiedonsiirtoa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen välillä lisätään sellaisten opiskelijoiden osalta, joilla on ollut perusopetuksen päättyessä voimassa oleva päätös erityisestä tuesta. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, että tieto siirtyy ja tavallaan myös se oppimisen jatkumo on mahdollista sitten siellä lukiossa erilaisten tukien erilaisten tukien keinoin. No, tässä myös lukiolakiin ja ylioppilastutkintolakiin ehdotetaan muutoksia, joilla mahdollistetaan englanninkielinen ylioppilastutkinto ja sen suorittaminen tiukasti rajatuin kriteerein. Se edellyttää, että lukiokoulutusta järjestetään myös englannin kielellä. Tämän asian tavoitteena on vahvistaa heikosti suomen tai ruotsin kieltä taitavien nuorten sivistyksellisiä oikeuksia, mutta lähtökohtaa ei tule unohtaa, eli se on edelleen se, että ylioppilastutkinnon suorittaminen tapahtuu suomen tai ruotsin kielellä. Toki myös huomioidaan opiskelijoiden erilaiset innostuksen kohteet. Jatkossa kokelailla on mahdollisuus suorittaa myös taito- ja taideaineen koe osana ylioppilastutkintoa, ja tämä on hyvä asia. Kokelaiden tulee kuitenkin jatkossa suorittaa myös äidinkielen ja kirjallisuuden pakollinen koe, eli se ei poistu mihinkään. Taito- ja taideaineiden koe olisi mahdollista suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvissä pakollisissa taito- ja taideaineissa, kuten musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa. On tärkeää, että tuetaan lukiolaisia kaikin mahdollisin keinoin ja myös annetaan heidän valita. Mielestäni tämä lisää opiskelijoiden valinnanmahdollisuutta samoin kuin lisää myös mahdollisuutta saada tukea ja tiedonkäsittelyä lähtiessä sieltä peruskoulusta lukioon. — Kiitos. Arvoisa puhemies! Aivan kuten edustaja Juvonenkin tässä totesi, minäkin olen erittäin mielissäni siitä, että lukiolain uudistuksessa ylioppilaskirjoituksiin on lisätty taito- ja taideaineita. Musiikki, kuvataide ja liikunta otetaan huomioon, koska monilla meidän nuorilla ja lapsilla on intressit myös näissä. Nyt vihdoin ja viimein myös nämä aineet nostetaan niille kuuluvalle tasolle, ja siitä olen erittäin tyytyväinen ja kiitollinen.